Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Както Ви съобщих преди почивката, следващият записан за изказване е господин Несторов. Господин Несторов, заповядайте – имате думата.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, в началото на моето изказване искам да отправя един специален поздрав към Комисията, нейната работа, начина, по-който е съставен докладът, администрацията на Комисията и като цяло даже и това как председателят го изчете. Но влизайки по същество, първото нещо, което искам да кажа за този доклад, е, че той може би изпуска

Сложихте го в списък, махнахте го и сега какво се оказа, че се случва? Много повече от много по-лошото! И не е лоша идея да се направи един анализ на финансовото състояние на „Булгаргаз“ тогава и финансовото състояние сега. Прави впечатление укривателството на документи от Министерството на енергетиката и второстепенните разпоредители и тотално нелепият начин, по който Министерският съвет взима това решение на оперативно заседание и после се оправдава със заместник-министър. Тоталната безстопанственост, за която предупреждавахме от тази трибуна, в навечерието на войната да се продават стотици хиляди мегавати от Чирен всъщност ще ни излиза през носа и прави в момента газът по-скъп, отколкото е, не само прави така, че трябва да го пълним и на по-скъпи цени. Също важно е да се отбележи, че в момента България получава газ към днешна дата от фирма – собственост на „Газпром“, с 30% по-скъпа цена, което по скромни изчисления води до загуби над 100 милиона на месец за българския данъкоплатец, уважаеми колеги. Но искам най-вече да се фокусирам върху начина, по който са проведени тръжните процедури, и метода за избор на алтернативни доставчици. Констатирани са множество нарушения при класирането и избора на компаниите, с които да бъдат подписани договори за доставка. С отправянето на искане за предоставяне на оферти за доставка на количества природен газ през май 2022 г. „Булгаргаз“ е поставил под риск сигурността на доставките, като е посочил като точка на доставка виртуална търговска точка в Гърция, с изключение искането на трима от търговците. По този начин, в случай че гръцкият оператор прекъсне газовия поток към България по техни причини, включително достигане на техническия капацитет на гръцката газопреносна мрежа, „Булгаргаз“ ще бъде в невъзможност да достави заплатените и закупени в Гърция количества до българския пазар и би понесъл вреди в огромни размери предвид размера на 61 хил. и 500 мегаватчаса, което е количеството, което се търси на ден, и което е потреблението на България. Липсват обективни причини за различното третиране на потенциалните доставчици, доставка на виртуална търговска точка в Гърция и България. Това поставя опериращите в неравностойно положение и затруднява обективно съпоставяне от оферираните цени. Най-малко следва да се вземат предвид допълнителните разходи за пренос, капацитет през гръцката газопреносна мрежа и резервирането на блиндирания капацитет на Кулата – Сидирокастро за количествата природен газ, закупени на виртуална търговска точка в Гърция, както и рискът от невъзможност да бъдат пренесени закупените количества в Гърция от „Булгаргаз“ до България. Примери. Офертата на едно дружество за доставки през 2022 г. е получена в 12,00 ч., след изтичане на срока, поставен от „Булгаргаз“, в изпратена покана за 11,00 ч. Не е твърда, обвързваща, офертата е индикативна, както е посочено в самата нея. Освен това всички оферирани количества с условие на доставка „възможност на газопреносните мрежи в България и Гърция“, което включва риск както от прекъсване на доставките от „Газпром“ към Гърция, така и неналичие на свободен капацитет за пренос при пренатоварване на потока между Гърция и България. Офертата за доставка е за пълния обем, който търси България, но „Булгаргаз“ я потвърждава частично за количества от малко под половината.

е дисквалифицирана поради наличие на едно условие за форсмажор – много по-конкретно от това на предишните, и то е прекъсване на доставката от Русия към Гърция, въпреки че дружеството предлага с 2 евро по-евтина цена на мегаватчас от класираното на трето място. Офертата на друго дружество за 30 хил. мегаватчаса на ден, пак получена след изтичане на поставения от „Булгаргаз“ краен срок, въпреки това се класира от „Булгаргаз“ и се подписва договор. Офертата е твърда, безусловна и за количества, с които се покрива половината от размера за необходимите на „Булгаргаз“ и за приблизително половината от дневната консумация на цяла България в този период. Това е видно от публикациите в гръцките медии от 8 април, колеги, че фирма МЕТ е резервирала разтоварителен капацитет на терминала в Ревитуса с цел продажба в България и навежда към извод, че МЕТ е разполагала навярно с предварителна информация за конкретните нужди на „Булгаргаз“ и навярно е съществувала уговорка за доставка на най-голямото предоставено количество природен газ при при така проведените процедури за избор. Няма логично обяснение за готовността на който и да е търговец да отговори на такава покана със срок на офертата един ден и с количества природен газ, задоволяващи половината консумация на една цяла държава, за които същият търговец има и закупен слот на терминала в Ревитуса, дори държавната гръцка компания, разполагаща с дългосрочни договори за доставка на руски и азерски втечнен природен газ, да е изпращала индикативна, а не твърда оферта и допълнително е поставила редица условия в офертата си към „Булгаргаз“, за да успее да предложи исканите от „Булгаргаз“ количества. Наред с това прави впечатление, че фирмата, която разполага с директен договор към „Газпром“, е единствената фирма, която на 26 април е поканена да представи оферта не за 61 хил. и 500 на ден, както всички други са поканени, а за 30 хил. мегаватчаса. Може да се предположи, че ако действително съществува предварителна договорка с предишната фирма за доставка на 30 хил. мегаватчаса на ден, то дружеството е поканено да участва само за останалите – да не бъдат застрашени едните обеми. Подписани са договори и с други фирми, на по-високи цени, пак канени за различни количества. На 28 април след получаване на офертите от първоначално избраните фирми и след подписване на договори след тях са поканени допълнително фирми да изпратят оферти за същия период, но само за 5 хил. мегавата, което означава, че 30 хиляди пак ги пазим някъде. Фирма – друга, е дисквалифицирана, въпреки че е подала обвързваща оферта, поради наличието на условия за форсмажор в офертата, докато една от първите е класирана на първо място въпреки наличието на много по-мащабно условие за доставка. Подписан е и договор с още една фирма на по-висока цена от предложените от други две, по-висока и от двете, които споменах по-рано. Уважаеми колеги, методът и начинът, по който са се извършили всички тези неща, са огромна заплаха за националната сигурност на България. Само некомпетентността е в повече от корупцията в конкретния случай. Благодаря Ви.

Не го виждам в залата и при това положение е госпожа Теменужка Петкова. Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаеми колеги, аз считам, че този доклад, който господин Митов прочете от тази трибуна, дава отговори на много въпроси, които възникваха през последните месеци. На първо място, смея да твърдя на база на това, което чух от този доклад, е, че митът за борба с корупцията, за нулева толерантност към корупцията, за публичност, за прозрачност, за връщане на парламентаризма тотално рухна. Просто това, което се е случвало в „Булгаргаз“ през последните месеци, е една картина на това, което се случваше в рамките на цялата държава. На първо място, стана ясно, че информацията, свързана с прекратяването на доставките от „Газпром Експорт“ за България, е представена манипулативно – това беше точната дума, записала съм си я, записала съм си я, че информацията е непълна, че „Булгаргаз“, анализирайки всички факти и обстоятелства, е пропуснал услужливо част от кореспонденцията между „Булгаргаз“ и „Газпром Експорт“ и такава информация е представил и на Министерския съвет. Разбираме също така, че Министерският съвет на 13 април на свое оперативно заседание е взел решение „Булгаргаз“ да не приема оттук нататък условията, които „Газпром Експорт“ поставя едностранно, във връзка с променената ситуация и променения начин на плащане. След това решение на Министерския съвет сами разбирате, че „Булгаргаз“ не е имал по всяка вероятност много широко поле за действие. Що се отнася до така наречените алтернативни доставки, уважаеми колеги, разбираме, че тези алтернативни доставки са направени не на база на публични и прозрачни процедури, а са направени на база изборни и харесвани от шефовете на „Булгаргаз“ и от управляващите търговци на природен газ или посредници. В България има около 40 лицензирани търговци на природен газ, но странно защо от „Булгаргаз“ са отправени покани за оферти само до 10 или 12 бяха компаниите, които са получили такава покана. Тук не можем по никакъв начин да говорим нито за публичност, нито за прозрачност, нито за еднакви критерии. Офертите, които са подадени от тези компании, стана ясно, че са подавани по различно време, оферти, които не отговарят на предварително обявените условия, са приемани за нормални, нещо повече, сключвани са договори с тези компании. Сключвани са договори на цени, по-високи от тези, които пък други търговци на природен газ са им предлагали, но те странно защо не са приети. Всичко това създава много повече въпроси, отколкото отговори. Това поведение е необяснимо и тук отвсякъде мирише на корупция и на корупционни сделки. Така че, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, този доклад наистина ни внесе яснота за политиката на правителството, свързана с природния газ. Да не говорим за това, че тези управляващи оставиха държавата без газ. Това стана ясно от изслушването на изпълнителния директор на „Булгаргаз“, който в прав текст заяви, че до средата на август имаме някакви доставки гарантирани, но след това – до края на годината, природен газ за България няма. И тук ще си позволя да не се съглася с господин Мартин Димитров, който ни обяснява как едва ли не ние от Политическа партия ГЕРБ сме за това да се плаща по договора с „Газпром“ в рубли и че нищо не се прави за алтернативните доставки на природен газ. господин Димитров не е прав в това, че ние сме за плащането в рубли, защото никой не иска такова нещо от нас. И ако се запознаете с това, което беше изнесено като информация от доклада на Временната комисия, ще видите, че „Газпром Експорт“ е изпратил на „Булгаргаз“ инструкция, от която инструкция става ясно, че никой не очаква „Булгаргаз“ да плаща плаща в рубли – „Булгаргаз“ трябва да плати във валутата, която е предвидена в договора, а ангажимент на „Газпромбанк“ е да превалутира, като това превалутиране се извършва в рамките на два работни дни. Всякакви теории за валутни рискове и за някакви други спекулации просто рухват, защото, като човек погледне всички документи и всички факти, вижда, че става дума за съвсем друго нещо. Така че по отношение на тезата на господин Димитров, че ние едва ли не сме за това да се плаща в рубли, просто искам да кажа, че това е поредната манипулация от тази висока трибуна. Що се отнася до алтернативните доставчици, че едва ли не никой не е мислил за това, искам отново да напомня на че ако има някой, който е направил нещо за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в България, това са трите правителства с премиер Бойко Борисов.

През ноември 2016 г. построихме интерконектора България – Румъния. Интерконекторът Гърция – България ние го направихме възможен. И теорията за тези 12 години, която непрекъснато се споделя от тази трибуна, което е абсолютна лъжа и манипулация. Просто веднъж завинаги трябва да стане ясно, че интерконекторът Гърция – България няма как да бъде факт и да бъде полезен, и да се използва, ако не бяха построени двата проекта – Трансанадолският газопровод и Трансадриатическият газопровод, и не беше изградена връзката на Нея Месемврия. Няма как да дойде азерският газ до България, ако ги няма тези тези инфраструктурни проекти. Те станаха готови в края на 2019 г. – Трансанадолският газопровод, и Трансадриатическият в края на 2020 г. От първия момент, в който тази инфраструктура е налице и входната точка на Нея Месемврия беше изградена в края на 2020 г., от 1 януари 2021 г. в България се доставя азерски природен газ. И понеже тук бяхме обвинени, че едва ли не ние не сме направили необходимото, за да получим пълните количества, аз бих искала да кажа на господин Димитров, че има правила, има резервиране на капацитет и не всичко зависи от това някой да желае нещо. И още една скоба, ако позволите. От 1 юли сега се обяснява как ние получаваме пълния обем азерски газ от 1 млрд. кубични метра. Хубаво е обаче да попитаме управляващите на каква цена получаваме разликата от 300 млн. кубични метра газ, която ние договорихме и подписахме анекс, ние ги получаваме на договорната цена, тоест на ниската цена, и вижте тези 700 млн. кубични метра газ, които получаваме от 1 юли, на каква цена са. Те не са на договорната цена, те са на пазарни цени. по всяка вероятност, когато човек анализира всички тези факти и обстоятелства, ще стигне до извода, че няма нищо изненадващо в депозираното днес от „Булгаргаз“ заявление, с което, забележете, колеги, се иска увеличаване на цената на природния газ с 55%. 55% цената за месец август ще бъде увеличена! Не знам това как можем да го обясним – да го обясните Вие всъщност, на българските граждани и не знам какво е разбирането на управляващите за диверсификация за доставките на природен газ и откъсването от руския природен газ, след като в резултат на действията на управляващите и на на ръководството на „Булгаргаз“ ние на практика така се диверсифицирахме, че пак получаваме руски природен газ, но с 30% по-висока цена. Ако това е диверсификация, мога спокойно да кажа, че това е поредната лъжа и манипулация, както много други, които през последните седем месеца на Вашето управление ние чухме. Така че, уважаеми колеги, докладът наистина е много полезен, защото той дава на българските граждани, на българското общество ясната картина за това кой какво е правил, кой как спазва законите и кой как милее за интересите на България. Ние посредници не сме имали, а напротив, ние махнахме посредниците. Вие въведохте посредниците и вкарвате отново руски газ с 30% по-висока цена, говорите за диверсификация и как за шест месеца Вие сте построили гръцката връзка. Извинявайте, но тя все още не е построена, не е въведена в експлоатация и мисля, че все още няма и Акт 15. Така че всичките тези снимки на премиера в оставка Петков с крана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

не сте права, че от 1 август ще има нова цена на газа по простата причина, че в момента нямаме легитимно избран председател. Имаме избран срещу конституционните правила или направо противоконституционно избран председател, който вече няма право да седи в кабинета си.

Така че просто искам да отправя този апел към Вас: вземете отношение в дупликата си относно това дали наистина ще скочи цената, или няма да скочи и какво влияние ще има тя върху пазара, върху индустрията, върху хората, върху, ако щете, топлофикациите. Забелязахте ли как, преди да си тръгне, почетният председател на вкара проверка в Столичната топлофикация и умишлено занижи компонентата на газа в ценообразуването на „Топлофикация“, за да може умишлено да води „Топлофикация“ към невъзможност да събира достатъчно средства, за да си плаща газа към „Булгаргаз“? Или, с други думи, вървим към една тайна приватизация на „Булгаргаз“. Държавното дружество в енергетиката, което по Ваше време като министър беше с 99 милиона печалба към края на предната година. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС Вие сте следващият записан за изказване, но Ваше право. Такъв риск има. Точно това казват всъщност правните консултанти в правния анализ, който е доста страници. Вие сте се запознали с него. Аз знам и от Комисията, че сте се запознали, но сега пропускате да го кажете. Целият този риск около превода на долари и превалутиране в рубли през Московската борса и захранването на рублевата сметка се носи изцяло от „Булгаргаз“. „Булгаргаз“ носи риска от това нещо – не „Газпром“, не „Газпромбанк“, не Московската борса, а „Булгаргаз“. Рискът е свързан със забава и липса на наличие на валута на Борсата в Москва и съответно е възможно неизпълнение на плащането, а оттам липса на газ, въпреки че вече сме си платили задълженията по договора. Така че валутен риск има. Трябва да бъдем точни в изказа си, когато говорим за така наречената сметка тип „К“, което беше едностранно наложено от „Газпром“ спрямо българската държава. Това е. Реплика ли желаете? Трета. Заповядайте. Госпожо Петкова, разбрах току-що, че сте изчели и Вие въпросния доклад и по това, което чух, сте видели вътре, но не го споменавате, че има реален валутен риск някой да си плати и да не си получи газа. коя държава, фирма или което ще да е учреждение си е платило въпросната сметка и светът не е разбрал, че от Руската федерация са го излъгали, ощетили, взели са му парите и не са му направили въпросната доставка? Коя? Аз ще Ви кажа, защото не знам дали Вие ще го кажете. Няма такова нещо. Лъжете, лъжете – няма такова нещо, няма такава държава, няма излъгани, няма измамени. Риск няма, както чухте и Вие на Комисията…

Няма нищо такова, за което не знам с какви очи продължавате – поне „Демократична България“ се спряха да повтарят мантрата днес. А Вие с какви очи го говорите, че се плаща в рубли? Не, не се плаща в рубли. Да, Вие загробихте българската енергетика. Заповядайте за дуплика, но все пак да кажа още веднъж – нека се придържаме към правилата. Репликата да бъде реплика към изказването, а не към другата реплика. Благодаря, уважаеми господин Председател. Благодаря и на колегите, които ме репликираха. Ще започна от репликата на колегата Станков. Да, наистина ситуацията, пред която сме изправени, е изключително сериозна. Смея да твърдя, че тя е направо критична. Без наличието на легитимен председател на Комисията за енергийно и водно регулиране този изключително важен регулаторен орган в страната не може да вземе нито едно решение. Изключително безотговорно е това, което на практика може би ще се случи. От страна на управляващото мнозинство е налице абсолютно нежелание този въпрос да бъде решен, въпреки че днес в рамките на заседанието ние предложихме в дневния ред да бъде включена точка с решения, които предлагаме от страна на опозицията, и да бъде възстановен легитимно избраният председател Иван Иванов, така, както повелява и Конституцията на Република България. В Закона пише, че той, господин Ананиев, изпълнява длъжността до избирането на следващ председател на КЕВР. съгласно конституционното решение не е имало от 9 февруари до настоящия момент. Така че хубаво е да четем законите и Конституцията. Проблемът, господин Станков, наистина е изключително сериозен. Вие сте прав, няма кой да утвърди цената за месец август за природния газ. Това ще доведе до много сериозни проблеми, защото бизнесът няма да знае на каква цена да включи в себестойността на произвежданите стоки и услуги компонентата природен газ. Това ще доведе до изключителни проблеми. До фалити може би в компании. Наистина е изключително сериозно. Що се отнася до репликата на господин Стефанов. Господин Стефанов, валутен риск не съществува. Той не съществува затова, защото видях инструкцията, видях това, което пише в нея. В нея много ясно е казано, че всъщност ангажиментът за превалутиране е единствено и само на „Газпромбанк“. Тя е банката, която има ангажимента да превалутира в рамките на два работни дни. Ангажиментът на „Булгаргаз“ е да плати във валутата, която е заложена в договора. Вие смятате ли, че ако имаше такъв риск, държави, като Германия, като Австрия, Унгария, Словакия, Италия, щяха да поемат такъв риск? Според мен истинският риск е от това България да остане без природен газ през есента и зимата. Това ще постави на риск не само енергийната сигурност. Ще постави под риск националната сигурност на страната. Това е истинският риск, който стои пред България. Ние трябва да направим всичко възможно този риск да бъде минимизиран, да се предприемат действия и наистина да се осигури природният газ за България. Защото това, което всъщност Вие като правителство и като управляващи ни завещавате, не е нищо друго освен кризи, кризи навсякъде, а най сериозната криза е в енергетиката. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, имаше 30 минути почивка, трябваше да бъде поканен премиерът Кирил Петков да присъства, включително и министърът на енергетиката, и госпожа Лена Бориславова. В този доклад, колеги – като гледам ПП как сте награбили телефоните, ще изскочи някоя буква и няма да разберете за какво говорим от тази трибуна. Колеги, говорим за това, че министър-председателят не е взел решение – Министерският съвет няма решение. Говорим за това, че консултантът казва, че едностранно е прекратен Договорът с „Газпром“. Говорим за това,че 300 милиона е по-висока цената на газа, която сте доставили през последните три месеца. Говорим за това, че 300 милиона е загубата на „Булгаргаз“ за тези три месеца. Говорим, че онези газови доставки, които ги договорихте насред океана, са с 30% по-високи от газа, който можеше да получава България. Колеги, говорим за много сериозна корупционна схема. Може и да е от незнание, но това не ги освобождава от отговорност, господин Председател. Затова моето предложение е нека, колеги, да хвърлим телефоните. Ако ние в залата днес не разберем, че това, което разглеждаме, е онзи документ, който ни представя реалната ситуация с газа и това, което ще се случи в зимата, как да разберат хората извън тази зала? Затова, господин Председател, много Ви моля, поканете премиера, поканете Лена Бориславова, поканете министъра на енергетиката и господин Асен Василев. „Булгаргаз“ директорите не е необходимо да ги поканите. Те са си направили онова, което са им разпоредили. А те какво са направили? Целенасочено са вкарвали посредници, препращани от премиера при тях. Благодаря Ви. искането, което беше направено за министрите, длъжностните лица, които трябва да бъдат поканени, са уведомени. Министрите са извън столицата и затова не могат да присъстват. Така че информирам Ви, колкото пъти да го правите искането, няма как да ги докараме насила тук.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Вчера по време на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства около спирането на газа от „Газпром“ с председател господин Даниел Митов беше приет Докладът „Митов“. Защо наблягам на името на председателя, при цялото ми уважение към него, разбира се? Комисията беше създадена за срок от един месец, като ние удължихме срока ѝ в пленарната зала с още един месец, тоест Комисията работеше в периода 11 май – 11 юли 2022 г. 11 май – 11 юли 2022 г. Тези дати са видни от сайта на Народното събрание даже към днешна дата. Въпреки това господин Митов свика заседание миналия петък, на 22 юли 2022 г. Тогава попитах коя Комисия заседава, кои са членовете ѝ, въз основа на кой текст от Правилника има изобщо заседание на вече прекратена Комисия? Цитирах даже текста на чл. 36, ал. 5 и дейността на Народното събрание, където е посочено, че временните комисии преустановяват съществуването си с изтичането на срока, за който са създадени. Преди малко имахме призив да четем законите, да ги спазваме и така нататък. Това беше един пример, когато буквално не се спази Правилникът, буквално. В условията на грубо нарушение на Правилника, защото това за мен е грубо нарушение, ми беше обяснено, че Комисията има формални и неформални заседания, като приемането на Доклада било в рамките на неформално заседание. Такова разграничение в ПОДНС няма, но при изтекъл срок на Комисията тя все пак беше проведена. За съжаление, нарушенията на правилата не спряха дотук. На вчерашното заседание на Комисията председателят допусна процедурно предложение буквално да се наруши чл. 63 от Правилника, който определя кои предложения как се гласуват по- ред, като преди редакционните поправки по Доклада от „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ господин Митов допусна да се гласува основното предложение. На всички ни е ясно защо беше направено това, за да може да се приеме така наречената рамка на Доклада, тоест такъв, какъвто господин Митов е изготвил, без право на различно мнение. Поради това лично аз гласувах против Доклада и го подписах с особено мнение. Сега по същество на приетия доклад. За мен той е написан изключително едностранчиво, не е обективен, като голяма част от фактологията е неправилна, непълна и тълкувана според субективните представи на написалия Доклада. По силата на мнозинството към него не бяха добавени редица корекции, които отразяваха фактологията и внасяха някакъв баланс в тезите на Доклада. За да добиете представа, Докладът е около 24 страници. Предложенията на „Продължаваме Промяната“ бяха около 15 страници параграфа – не страници, параграфа. Най-силно впечатление ми направи това, че според Доклада миксът на газа в Гърция е само руски, като количествата, които ние сме внесли оттам, също са руски, а не са микс от азерски, алжирски, американски и руски газ. Толкова за обективността на Доклада „Митов“ и за липсата на еднопосочни политически тълкувания в него. Всъщност в Доклада не стана ясна хронологията на събитията от месец април, а тя е следната „Булгаргаз“ ЕАД има Договор за доставка на природен газ с „Газпром Експорт“, който е в сила до 31 декември тази година. Това е безспорно. В Договора плащането е уредено в щатски довари. Това също е безспорно.

Едва на 5 април преводът на „Булгаргаз“ е върнат от обслужващата банка. На 7 април „Булгаргаз“ отново прави опит да заплати дължимото в щатски долари, като сключеният договор изисква и каквото е искането в проформа фактура от 18 март от „Газпром Експорт“. Междувременно Българският енергиен холдинг възлага на международна адвокатска кантора – беше ѝ споменато името няколко пъти, но ще го спестя – международна е адвокатската кантора, неведнъж ползвана от БЕХ. наета, за да извърши анализ на едностранно наложените промени по Договора, който анализ казва, че съществува значителен риск за българската страна, тъй като предложението може да постави „Булгаргаз“ в неизпълнение. От една страна, да са платени сумите, а от друга, да не се получат дължимите доставки на газ. Да не говорим, че разкриването на сметка тип „К“, както иска Путин, означава всеки спор за това, забележете, да се разглежда в Арбитражен съд в Москва по руското право. Министърът на енергетиката от квотата на „Има такъв народ“ е бил в постоянна комуникация с назначения от самия него директор на „Булгаргаз“ и е изготвил доклад с препоръки и конкретни предложения за Министерския съвет. Анализът на кантората, докладът на министъра на енергетиката заедно с предложените пет точки за последващи действия е изпратен на оперативно заседание на Министерския съвет на 13 април. Съобразно изпълнение на чл. 21 от Устройствения правилник на Министерския съвет той одобрява същите точки, предложени от министъра на енергетиката. На 27 април вторият опит за плащане по Договора в щатски долари отново е бил върнат, а газът спрян едностранно. Не сме се отказвали – спрян. Това е нарушение на действащия договор, при положение че българската страна е спазила абсолютно стриктно всички изисквания по него. Оттук нататък, както министърът на енергетиката е заявявал в Комисията по енергетика – България продължава да заявява количества към „Газпром“, които обаче не се изпълняват. крайна сметка при всички тези обстоятелства с положени огромни усилия газовите доставки в България не бяха прекъснати. Ако пък има извършени закононарушения нека компетентните органи, да разследват отговорните лица. Ние от „Продължаваме Промяната“ искаме принципа за нулева толерантност към корупцията, който преди малко беше споменат, да се прилага за всички по еднакъв начин. Обобщено, колеги, всичко гореизложено означава, че България е изрядна страна по Договора с „Газпром“. Направила е два опита да заплати в долари, както е сключен Договорът. Не се е съгласила с откриване на сметка тип „К“ и с поемането на целия риск, свързан с процедурата по превалутиране, вместо „Газпромбанк“ и „Газпром“ да понесат този риск. България България продължава да заявява количества към доставчика. Той не ги доставя. По този начин „Газпром“ е поставен в забава, което би довело до получаване на неустойки при завеждане на дело пред арбитражен съд. Точно тези крайни изводи не бяха отразени в Доклада „Митов“. Цялостното впечатление от този политически, защото за мен това е политически доклад, е, че правителството не е положило усилия да осигури газ, че „Газпром“ е лоялен търговски партньор и сигурен доставчик, че не е било нужно да се съобразяваме с правните становища, с Европейската комисия, общоевропейските санкции към Русия и че е трябвало да се съгласим с предложението за извиване на ръце от страна на Путин. Това ли са евро-атлантическите ценности и борбата с агресията, които ГЕРБ изповядва? От Доклада „Митов“ става ясно, че отговорът е да. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, Комисията в залата е гласувала докога ще е крайният ѝ срок. Ние сме си изпълнили всички ангажименти дотогава в срок – до 11-и, провели сме всички изслушвания. Оттам нататък техническата работа по изготвяне на Доклада и неговото гласуване могат могат да продължат и след крайния срок и приключване на работата на Комисията, официалните изслушвания. Това не е прецедент в българския парламент. И други временни комисии са работили по този начин, така че не мисля, че сме направили нещо нередно, още повече че Комисията е съвсем легитимна, гласувана е в залата, тя съществува и си е свършила работата. Второ, по повод гласуването на основната част на Доклада. Тя беше гласувана, след като бяха гласувани и редакционни предложения, с които ръководството на Комисията се беше съгласило. Тези редакционни предложения от парламентарните групи влязоха в Доклада и бяха гласувани, след което, въпреки че гласувахме основната част на Доклада, аз много ясно заявих и казах, че ще продължим с гласуване на всички редакционни предложения. Даже започнахме да ги гласуваме едно по едно, след това гласувахме анблок, тъй като стана ясно, че фактически гласуването се повтаря. Дотук по техническите детайли. Няма да обръщам внимание на всички твърдения в изказването на господин Стефанов, единствено ще обърна внимание на следното. Никой в Доклада не твърди, че „Газпром“ е надежден доставчик. Никъде такова нещо не се твърди! Нито пък, че руската страна е надежден доставчик. Единственото нещо, което казваме, е, отново ще повторя, защото това е тълкуванието и на господин Димитров, ние преди малко си говорихме с него, никъде в Доклада не се твърди такова нещо. Единственото нещо, което се казва, е, че решение за необслужване на Договора с „Газпром“ е взето по начин, който не въвлича легитимните институции, български институции, така че да може да се намери национално отговорно решение, тъй като доставките на газ са стратегически важни. И ако ще се търсят алтернативи, те трябва да се търсят с национално усилие, и то това усилие трябва да бъде подкрепено. Трябва да бъде подкрепено от българския парламент, трябва да бъде подкрепено от абсолютно всички политически партии, или дори да не са всички, да е търсен максимален консенсус, а не заместник-министър на енергетиката да нарежда на „Булгаргаз“ да прекрати обслужването на Договора с „Газпром“ и да се твърди, че има решение на оперативно заседание. Такова решение ние не сме виждали. Такова решение няма. Може и да има, само че оперативните съвещания на Министерския съвет са за да подготвят официалните решения, тоест обсъждаме нещо, събираме се, подготвяме официално решение и тогава го приемаме.

заместник-министърът на енергетиката е наредил на „Булгаргаз“ да спре обслужването на Договора. Всичко е направено много сиво и тъмно за това говорим. Никой не е казал, че „Газпром“ е надежден доставчик. Алтернативи трябва да се търсят, това е ясно, ама трябва да се направи национално усилие за това. Благодаря. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Стефанов, да, не е имало Комисия, но Вие сте били там, правили сте предложения, гласували сте редакционни поправки. Дотук… Даже си изтеглихте, между другото, част от редакционните предложения накрая, но прави ли Ви, уважаеми колеги, едно впечатление? Тук се говори за Устройствен правилник на Министерския съвет, за процедури, как едното предложение било възприето, другото не било възприето. господин Стефанов, ние от Вас очаквахме конкретика, конкретика как няма да фалира „Булгаргаз“, конкретика как българският бизнес ще има газ, конкретика как софиянци ще имат парно тази зима,

заповядайте. Удължете времето на ДПС! Благодаря, господин Председател. Благодаря на колегите за репликите. Уважаеми господин Митов, пак казвам, приемането на Доклада се случи на заседание с гласуване, Комисията обаче беше с изтекъл срок. Влезлите редакционни предложения, които споменахте, бяха три абзаца, останалите обаче 15 страници бяха гласувани едва след като приехме текста на основното предложение. Ето това аз наричам нарушение на чл. 63 от Правилника за организацията и дейността на В пленарната зала сме имали много случаи, в които сме го спазвали, тоест не смятам, че Вие не знаете какъв е този текст, просто вчера избрахте да допуснете такова процедурно предложение. Не знам как е нелегитимно едно решение, минало през анализи, доклади на министъра на енергетиката, съдържащи конкретни предложения за действие, и обилна кореспонденция, тоест институциите са въвлечени БЕХ, „Булгаргаз“, министърът на енергетиката, в крайна сметка Министерският съвет. Не знам това как е решение, и е нелегитимно, не знам… Господин Несторов, когато гласувахте да има Комисия, защото имаше такова проведено гласуване, аз останах, разбира се. Вие избрахте да има Комисия. Естествено, че ще остана да си свърша работата. А конкретика за изброените от Вас въпроси – те касаят един бъдещ период и аз твърдя, че това не е било в предметния обхват на Комисията, изобщо не е следвало да се обсъждат и не са обсъждани тези въпроси. Имахме си конкретна задача, как сме я свършили, аз вече си дадох своята оценка. Благодаря. Следващият записан за изказване е господин Жечо Станков

За мен днес е много интересно да чуя изказванията на всички колеги, които обаче не коментират по същество Доклада. Господин Митов, аз пък лично искам да Ви поздравя за страхотната работа на Комисията и на Вас като председател и аз лично съжалявам, че Докладът не е „Станков“, а е „Митов“. За мен щеше да е чест да бъде „Станков“ такъв доклад, защото в този доклад се съдържат единствено и само истини. И приказки в насока, че Коалицията ГЕРБ-СДС би желала да плаща в рубли за газ, са една фактологическа неточност може би от страна на колегите, които изричат тези думи. Това, че Комисията неправомерно е заседавала, е една фактологическа неточност, да не ги наричам лъжи, но по-важното тук е следното. ГЕРБ-СДС като коалиция никога нямаше да си позволи да докара държавата до този момент, в който да имаме тези заключения, които в момента имаме в Комисията. Енергийните експерти в групата – госпожа Петкова, господин Делян Добрев, аз лично може би, ако бяхме докарали държавата до такова състояние, в каквото я виждаме в момента в сектор „Енергетика“, не само щеше да ни е срам да излизаме да говорим от тази трибуна, а със сигурност нямаше да се показваме и пред хората. Какво обаче става ясно от Доклада? Стават ясни неща, които преди това от колегите бяха описвани само като твърдения от страна на опозицията. Сега съвсем ясно лъсна обаче каква е истината. Истината, която показва, че реално погледнато, много по-рано се е знаел сигналът от страна на „Газпром“ на база на решението на техния президент, до какво ще доведе това в търговските взаимоотношения. Ясно е, че държавата не е предприела никакви действия, защото, ако бяхме ние, щяхме веднага да предизвикаме една транспарантна и прозрачна процедура, с която да поканим всички световни доставчици на втечнен природен газ и на такъв по тръби от Щатите, от Европа, от Африка, от Австралия, ако щете, с една основна цел: да доставим на българските граждани сигурни количества газ на достъпни цени. Още веднъж, количества газ на достъпни цени! Сега в момента какво имаме? За три месеца очаквано увеличение на газа със 103%, и най-интересното е, че дори и 103% повишение не ни носят гаранция, че въобще ще има газ, не ни носят тази гаранция. Само знаем, че ще е 103% повишението за три месеца. Какво щяхме да направим ние? По най-бързия начин да договорим добри цени на втечнен газ и на такъв по тръба, да си резервираме капацитети, където е необходимо, и да не ставаме заложници на посредници, защото цялото това нещо, което е описано в Доклада, показва една-единствена предпоставка, че всичко е било доста сериозно и дългосрочно замислено от нашите колеги и се изпълнява един дългосрочен план, който на всичкото отгоре e подплатен и с оперативно заседание на Министерския съвет. Господин Митов, Вие като председател, а аз съм сигурен, че също сте си го помислили като мен, че дори и министърът на енергетиката да е искал да предприеме някакви действия с цел осигуряване на доставки на газ – без значение от кой източник, на него му е казано: нищо няма да правиш. И тук още по-смешното е, казвам още по-смешното, защото знаете, че за кратък период от време от моя живот съм бил и заместник-министър в енергетиката, най-смешното е, че заместник-министърът уведомява изпълнителния директор на „Булгаргаз“ и му казва: слушай, тук има едно решение на Министерския съвет, изпълнявай го и аз назначавам министърът на енергетиката да те следи. Заместник-министърът в писмото си казва: аз определям министърът на енергетиката да те контролира, Колегите юристи от нашата група много добре знаят какво означава това нещо. Лъснаха няколко основни неистини, или фактологически неточности, които се тиражираха от колегите във времето, а именно, на първо място, че България не е диверсифицирана. Видно, газът е спрян вече в продължение на няколко месеца от основния доставчик по дългосрочен договор, но въпреки това газът не секва към

Допълнителната фактологическа неточност, която също лъсна, е 12-годишното изчакване газовата връзка IGB, или българо-гръцкият интерконектор, да не бъде готова. Виждам и господин Димитров… Господин Димитров, преди 12 години, ако бяхме построили тази газова връзка, щеше да се случи само едно нещо – тя щеше да почва от Стара Загора и да е вързана към мрежата на „Булгартрансгаз“ и щеше да пристига в едни много красиви гръцки поля, там щеше да пристига. за да дойде газът до IGB, е необходимо да бъде готов, първо, ТАНАП, след това ТАП, и естествено, да си имаме нашата възможност за връзка между гръцката връзка ТАП и нашата газопреносна система. Така че всичко, което говорите на тема: преди 12 години можеше да бъде построена, от мен да го знаете, не е правилно. Не го говорете, защото аз Ви уважавам като икономист, надявам се да осъзнаете, че ако преди 12 години беше готова връзката, нямаше как да тръгне газ по нея. Със сигурност костенурките щяха да си направят убежище вътре, но не и да потече газ. Безспорно друг мит, който рухна, е, че правителството работи в полза на хората. Това го показват най-малко с цената и несигурността на доставките. И ще Ви кажа какво ще стане, ако действително цената на газа порасте с още 55%. Тук говорим за тежката индустрия, която във всички случаи ще затвори, тук говорим за торови заводи, стомана, стъкларска индустрия и много, много други, които са неразривно свързани с цената на газа. И ще стигнем обаче до хранително-вкусовата промишленост, която дори опитвайки се, ако щете, доброволно да задържа цените на хранителните продукти, в един момент ние от четвърто място в Европа, забележете, ние сме на четвърто място в Европа по ръст на цените на хранителните продукти, преди нас обаче забележете кои са – Турция, Молдова – тези прекрасни държави нечленки, и от държавите членки само Литва. България е на четвърто място по ръст на хранителните продукти. С повишаването на цената на газа със сигурност сме се устремили към първото място, което пък означава, че инфлацията ще продължи да расте и българинът ще продължи да обеднява. Друго много важно нещо, което лъсна. Уважаеми управляващи, Вие дойдохте с един слоган с нулевата корупция, който после се превърна в нулева толерантност към корупцията. Съжалявам да го кажа, уважавам всички в Комисията по енергетика. Господин Табутов, аз съм сигурен, че ако на Вас беше възложено, щяхте да направите хубав търг или конкурс, за да изберете доставчик на газ. Обаче не знам защо това не се е случило в дружеството „Булгаргаз“?! Оставете това, но стигнахме до заключение в Комисията, че част от доставчиците на газ са изпратили оферти, преди въобще да получат покани, че трябва да изпращат оферти. Това означава, че някъде по друг начин са се договаряли тези доставки, цени – част са били на преден план от доставчиците, друга част дисквалифицирани на заден план. Във всички случаи остава една неяснота при българските граждани как и защо е бил избран този доставчик? Да не говорим, че по време на изслушването по време на изслушването изпълнителният директор на „Булгаргаз“ заяви, че за един от месеците бил получил една оферта, но тя била най-добрата оферта?! Аз не знам как може да се прави състезание с един кон и да твърдиш накрая, че този кон няма шанс да спечели?! И последно, за да могат и колегите също да вземат отношение. Видяхме едно много полезно нещо в тази цялата сага и може би единственото позитивно нещо, което видяхме, е, че колегите от управляващото мнозинство, тогава мнозинство – сега малцинство, показаха как не трябва да се управлява енергетиката и всяка една външна намеса в нея води до сериозни проблеми, чиято попара ще бъде сърбана сега от служебното правителство, а по-нататък и от много редовни. Благодаря Ви, колеги.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, господин Станков, репликата ми към Вас е кратка. Моля да поясните още веднъж на залата и особено на колегите от „Демократична България“ защо преди 12 години е нямало никакъв смисъл да се изгражда газовата връзка до Гърция. Със сигурност Вие сте запознат, да обясните и на залата – кога са изградени тръбите до Гърция, по които можем вече да получаваме азерски газ, за да изпадне тази опорка вече от общественото пространство за 12 години

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Станков, уважаеми господа и дами колеги, ще Ви покажа една графика

и тук можете да видите, че България заедно с Австрия внасят близо до 100% от газовите си потребления само от Русия. Това Ви го показвам не за друго, а просто да оспоря Вашето твърдение, че има диверсификация в доставките на газ. Считам, че „Икономист“ прави прави публикации, които са доста аполитични и не са повлияни от, да кажем, „Продължаваме Промяната“ или от някои от нашите колеги от Енергийната комисия. Можем да видим в други държави, като Италия например, Белгия, Холандия и така нататък, държави, които наистина са диверсифицирали доставките на газ. Вие говорите за това, че в крайна сметка сте направили нещо през последните 12 години за диверсификацията – ние реална диверсификация не виждаме, нито пък някой от Европа. Въпросът ми към Вас е, кой друг е трябвало да го направи, ако не Вие? Тупате се по гърдите, че – да, има изградена инфраструктура. Ами да, това Ви е било работата, до какъв резултат е довела тази работа? Всички виждаме, че реална диверсификация няма. Казвате, че сте щели да поканите всички световни доставчици и ако е било така, може би тази графика щеше да изглежда по различен начин. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колега Станков, моля, колега, да не го разсейвате, тъй като господин Станков ще иска сега да ми отговори на един конкретен въпрос. Господин Станков, въпросът ми е много прост: ако газовата връзка с Гърция беше готова по-рано, нямаше ли да даде възможност това да внасяме азерски газ още миналата година и сега „Чирен“ да е пълен? А и Вашата комисия трябваше да сметне от това, че България не е купила по-евтиния азерски газ за целия този период, който е бил възможен, колко сме загубили? Колко сме загубили от това, че не сме купили по-евтиния азерски газ този период? Защо Комисията, като е правила сметки, не е сметнала и това нещо – колко сме загубили? И понеже Вие казвате: ако беше готова газовата връзка по рано с Гърция, как би могла да бъде използвана. Ами по-рано трябваше да има и терминал за втечнен газ, господин Станков. Да. Всичко това се работи по-рано. Да, по-рано да се работи по всички тези въпроси. (Шум и

Въпросът Ви за доставката на газ през българо-гръцката газова връзка е много резонен. Единственият проблем обаче тук е, че го задавате на грешния човек и ще Ви кажа защо. Предполагам, че искате да спестя времето, в което да Ви разкажа от инвестиционното решение 2015 г. до месец април 2021 г., докато ГЕРБ е бил на власт, какво е било развитието, но само ще Ви разкажа, че оставихме газовата връзка с ясен план ден по ден как трябва да е готова на 31 декември 2021 г. и госпожа Петкова ще ме подкрепи. Оттук нататък искам да знаете и нещо, което също е много важно. Българският енергиен холдинг е 50% собственик в тази газова връзка, имаме и още два участника – гръцки и италиански такъв чрез IGI Poseidon. Ако погледнете внимателно, имате право да се запознаете с тази документация, ако погледнете внимателно в Деловодството, внесените документи от Кирил Петков, лично в негов доклад се съдържа информацията, че самата гръцка и италианска страна, които също мислят икономически, защото те са вложили пари вътре, са казали, че преди 2019 г. самото строителство, ако започне, не е много добра идея, защото няма към какво да се закачим. С други думи – няма откъде да дойде газът. Обаче тука забравих една много важна друга фактологическа неточност, която лъсна чрез този доклад – обещание на премиера, че от 1 юли ще получаваме цялото количество газ по ниската цена, по договорената цена. Ако го получавахме, то към днешна дата цената нямаше да е 186 лв., а по мои сметки щеше да е 143 лв. Това също е важно да го кажем. е, още по-важно е, тук ще комбинирам отговора си и към господин Иванов, който се обърна към мен, е, че в момента, в който говорим за газови връзки, няма право друга политическа партия да ни прави каквато и да е реплика от тази трибуна. И ще Ви кажа защо. По времето именно на управлението на ГЕРБ в новата история на България е построен и първият допълнителен интерконектор с Гърция, започнато е строителството на газовата връзка с Гърция, осигурихме средства за газовата връзка със Сърбия, в която, честно да Ви кажа, тръжната процедура мисля, че приключи и вече има избран изпълнител, построиха се от българо-турската до българо-сръбската граница стотици километри нови газопроводи и се подмениха всички компресори на компресорните станции. Знаете ли какво означава това? В България в момента са 60% от компресорите на територията на Балканския полуостров, или България, каквото и да стане – не може да бъде заобиколена. И както аз признах към Вас, че съм съгласен с това, което казвате, надявам се и Вие да признаете, че България сме я оставили 100% диверсифицирана, защото, ако кажете нещо различно, означава, че към днешна дата няма физически газ в България, а то не е така. То просто не е така! Господин Табутов, следващия път поемам ангажимент към Вас, давате ми скрийншота от телефона, качвам го на компютър, разпечатвам го цветно и говорим с детайли. (Председателят дава знак за изтичане на времето.) Аз обичам да говоря с детайли, господин Председател, само 30 секунди, за да мога да спазя процедурата и да отговоря на господин Табутов. Сега ще Ви кажа по времето на управлението на Политическа партия ГЕРБ какво направихме. Закупихме 20% дял в терминала в Александруполис, който предстои да заработи 2024 г. „Булгаргаз“ резервира допълнителен капацитет от половин милиард по гръцката връзка, до която – сега си говорехме с господин Димитров, имаме 1 милиард дългосрочен договор с азерите забележете, това е много важно – прозрачна процедура с компании от цял свят и физическа доставка на 500 млн. кубични метра газ в българската система, което покриваше около 15% от консумацията към онзи момент. Така че това нещо е изключително важно да си го споменем. Не знам „Икономист“ и не съм се зачитал в „Икономист“, знам какви са фактите. Фактите са, че България може да внася газ от всички страни, от всякакви доставчици

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, искам да направя процедура за промяна в Програмата. Точка 5 да стане т. 4 и удължаване на времето до приемане на т. 4.

Благодаря Ви, господин Председател. важното е да коментираме законопроект, който вече е минал на второ гласуване в Комисията, а това е т. 4, която е Законопроект за ратифициране на международен договор. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Точка 5 – да, извинявам се. Освен това считам, че е изключително важно да гласуваме, макар и на първо гласуване, Законопроекта за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Затова моето предложение е следното. След края на разискванията по Доклада да преминем към второ гласуване на Законопроекта за ратифициране на международния договор и първо гласуване на Законопроекта за лекарствените продукти в хуманната медицина и да приключи днешният пленарен ден. Има заседания на комисии. Припомням, че има заседание на Комисията по енергетиката, на която са разпределени проектите на решения, свързани свързани с дейността и функционирането на КЕВР – изключително важна комисия. Затова считам, че ще бъде много по-логично да удължим пленарното време с тези две точки, които предлагам, и след това да работят комисиите. Благодаря Ви.

Колеги, по реда на постъпване на предложенията: първо ще подложа на гласуване направеното предложение от господин Митев за разместване на четвърта и пета точка, след което предложението за удължаване на времето до изчерпване на четвърта и в зависимост от това гласуване можем да преминем към гласуване на предложението на госпожа Атанасова. Моля за внимание. Първо подлагам на гласуване разместване на точка четвърта и пета, тоест точка пета да стане точка четвърта.

При това положение подлагам на гласуване второто предложение на господин Митев, а именно удължаване на работното време до изчерпване на точка четвърта, която досега беше пета, която е

Моля, режим на гласуване

Добре, отменете това гласуване – да се изясним. Момент, при предното гласуване по предложение на господин Митев разменихме точка четвърта и пета. Тоест точка пета – Законопроектът за F-овете, казано най-кратко, стана точка четвърта, защото беше прието това предложение. След което следващото предложение на господин Митев, защото той направи в едно изказване две предложения, е да се удължи работното време до изчерпване на точка четвърта. подлагам на гласуване предложението на господин Митев за удължаване на работното време до изчерпване на новата точка четвърта. Моля, режим на гласуване

Може ли малко по-тихо в залата, ако обичате?

ще помоля народните представители да кажем на председателя на Народното събрание да внесе в дневния ред решението за КЕВР и днес да бъде включено в дневния ред на Народното събрание. Колеги, мисля, че сутринта не бяхте наясно за какво става въпрос. След като мандатът утре ще бъде върнат, на всички Ви е ясно, че няма да се стигне до 21 дни да вървят процедурите. За да не създадем хаос в Комисията за енергийно и водно регулиране – аз говорих с повече от колегите от „Промяната“,

Следващият записан за изказване по текущата точка, а именно Доклада на Временната комисия, е господин Чолаков. Заповядайте, имате думата. да го обсъдим, за да можем в края на това Народно събрание да си кажем и няколко концептуални неща. Първо искам да кажа едно нещо, което не е концептуално. Към моите колеги Жечо Станков госпожа Теменужка Петкова – моля Ви, не обръщайте повече внимание на Мартин Димитров. Не знам дали сте забелязали как той излиза, сугестира и манипулира тази зала, тласка дискусията в някаква грешна посока и после се забавлява. Нито става дума тук за репутинизация, нито става дума за Русия, нито става дума кой е русофил и кой е русофоб – става дума за кражби. Само че понеже не е хубаво да говорим за кражби, трябва да се измести дискусията. Господин Димитров е страшно добър в това нещо,

Говорим го за протокола, а не за залата. През цялото време, когато слушам Доклада, пък и в последните седмици, когато говорим за газа, в главата ми са две фрази, два класически цитата. Единият е от „Хамлет“. Там, където Полоний казва: „Че е лудост – лудост е, но има система.“ И вторият, не знам дали сте чели „Отнесени от вихъра“ – там главният герой Рет Бътлър казва на едно място: „Много пари се печелят в две исторически ситуации – или когато една държава се изгражда, или когато се разрушава. Когато се изгражда, много хора печелят бавно, а когато се разрушава, малко хора печелят бързо.“ Когато се разрушава! От седем месеца, колеги, държавата ни се разрушава. Когато с колегата Делян Добрев писахме сигнала до ДАНС, изброихме методично просто фактите – какви решения е взел „Булгаргаз“, какви писма е изпратил, какви посредници са били намесени. И само като подредите фактите, Ви става ясно – първо, че има система, и второ, че тази система е за разрушаване на енергетиката. Никой не може да ме убеди вече, че става дума за некадърност, за некомпетентност, за някакви хора, които имали добри намерения, ама всъщност не им се е получило. Не, става дума за план, който е методично изпълняван. Тук може да сложите и меморандума с Gemcorp, може да сложите абсолютно всичко, което се случва в сферата на енергетиката, за да разберете, че това не е лудост, а е система. И да разберете, че става дума за разрушаване на държавата, от което малко хора трябва много бързо да направят едни пари. Няма никакъв смисъл да обясняваме тук професионални аргументи – как се прави, няма никакъв смисъл да говорим за газовата връзка – 12 години дали е щяла, не е ли щяла. Това е прах в очите, колеги, който трябва да скрие зловещата корупция, която се извършва пред очите ни. И пак казвам: то не е само корупция, то е престъпление против Републиката! Това е разрушаване на икономиката! И аз нямам никакво съмнение, че е така. Всеки, който е управлявал предприятие – голямо, знае, че когато имаш един монополен доставчик на стока или услуга, ако ти тръгнеш да си разваляш отношенията с този монополен доставчик на стока или услуга, има два варианта: или искаш да фалираш предприятието си, или искаш да направиш байпас, да създадеш ситуация на форсмажор и да вкараш байпас през посредник, от който да вземаш комисиони. Това са. И двете са престъпления! И двете, колеги! колеги! Никой, който управлява предприятие, не би създал такава ситуация с монополен доставчик, която да го постави под риска да си фалира предприятието. Точно това направи правителството и „Булгаргаз“. Те създадоха риск предприятието Република Само че те го създадоха с цел, първо, да вкарат посредник и след като посредникът си свърши работата и се направят едни определени пари, предприятието отново да фалира! Това нещо ще се стовари на служебното правителство за добро или за лошо и служебното правителство трябва да знае, че под Република България е заложена бомба, която заплашва да фалира цялата икономика на България! Просто Ви предупреждавам – не, не Ви предупреждавам, просто Ви съобщавам – да знаете, че знаем. И последно, съдебната система, правораздавателната система наистина трябва да си влезе във функциите.

защото това, което беше извършено в енергетиката, наистина е престъпление против тази държава. Колеги, не искам да Ви тежи – на някого – на съвестта. Значи някой за това нещо трябва да лежи ефективно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря. Реплики към изказването на господин Чолаков?

Докато идвате, да Ви кажа, че имате 20 секунди, с бонус – 30.

но от Доклада стана ясно едно – че Договорът е прекратен неправомерно и че никой до настоящия момент не говори за това какви санкции би претърпяла България, а според моите данни са около 500 млн. евро,

300 милиона назад, тоест държавата е загубила заради разликата в цената на газа 300 млн. лв., защо никой не е завел дело, ако толкова сме прави? Репликата ми е към колегата, който твърди такова нещо. А такова нещо няма, защото аз получих отговор от Министерството, където не не се твърдеше, че има нарушения на Договора от тяхна страна, а се твърдеше, че имало някаква заповед и че виждате ли, на базата на тази заповед за плащане в рубли било отказано,

Благодаря, господин Председател. Господин Чолаков, Вие сте юрист, господин Балачев също е юрист. В днешната дискусия мисля, че стана пределно ясно, че Договорът с „Газпром“ не е прекратен. Много ясно трябва да правим разграничение между прекратяване, спиране и несъгласяване с едностранно изменение на договор от едната страна по договора, като другата е изправна, нали? Ако можете, в дупликата да му обясните, че договор не е прекратяван. Благодаря. Друга реплика има ли? Не виждам. Заповядайте за дуплика. Благодаря, господин Председател. Господин Балачев, вероятно сте съвършено прав, само че на мен не ми се иска да влизам в тази юридическа дискусия в момента, това е фактически отговор и към господин Стефанов. Ако договорът не е прекратен, трябва да има газ, само че то няма газ. Очевидно този договор не действа. На мен пойнтът, колеги, ми беше съвсем друг. На мен ми се е налагало в предприятия, в които съм работил, където има монополен доставчик на някаква стока или услуга, както казах, поради някаква причина предприятието решава да се освободи от зависимостта, защото тя е робска зависимост. Винаги, когато имате само един монополен доставчик, сте малко или много на колене. Когато сме пристъпвали към подобни действия, ние винаги преди това сме осигурявали – и това трае месеци, а понякога и години, алтернативни доставчици на същата стока и услуга, едва след което се пристъпва към разваляне, влошаване, или както щете, на отношенията, включително, между другото, то се стига и до ситуация, в която досегашният монополен доставчик, виждайки, че Вие вече имате алтернативи, да е склонен да преговаря за по-ниски цени, за отстъпки, за разсрочени плащания и така нататък. Така че това е въпрос на икономически резон, винаги така се прави. Когато ти спираш взаимоотношения с монополен доставчик, абстрахирайки се от юридическата страна на въпроса, и хвърляш предприятието си в ситуация то да фалира, ти искаш то да фалира. Ако тези хора са учили в Харвард и ако са учили икономика, това го знаят, защото това се учи в учебника. След като те са учили, че в такава ситуация предприятието фалира, това означава, че те целят предприятието да фалира. Ако те целят предприятието да фалира, това е пряк умисъл за извършване на престъпление. Това е юридическата логика, разбирате ли? Хайде да Ви цитирам още една мисъл от един фикшън: „Адът е място, в което няма логика“, казваше един герой. Ние с алогичните си тук разсъждения си направихме ада. Аз, понеже не искам да живея в ад, Ви казвам каква е логиката. Логиката е, че тези хора искаха България да фалира и най-вероятно ще успеят дори и след като вече не са в правителството, защото бомбите, които заложиха, ще гърмят следващите месеци.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

а именно това е едно оперативно съвещание на Министерския съвет от 13 април тази година. На него е взето решение да не се плаща по така предложения механизъм, за който некоректно се казва, че се заплаща в рубли, защото в действителност не се заплаща в рубли, заплаща се във валута, но е взето решение да не се заплаща по така предложения начин, в резултат на което стигаме дотам, че не знаем дали ще имаме газ още за следващия месец, какво говорим вече за зимния сезон. Отделно имаме и повишаване на цената двойно до момента, след това ще имаме още по-сериозно увеличение. тук ние от ВЪЗРАЖДАНЕ с основание предполагахме до един момент, че министър-председателят Кирил Петков лъже за първи път, понеже той досега не е лъгал, и ние знаем, че той е човек, който не лъже, че той лъже за първи път. Но мина време и се оказа, че най-вероятно нашето предположение, че той лъже за първи път, е било грешно и че той всъщност не е излъгал, а именно става въпрос как са гласували представителите на БСП в Министерския съвет. Тази така видно партия с дясна политика и червен цвят следва, ако се ръководи от собствените си убеждения и предизборни обещания, да гласува против това ние да спрем да получаваме газ от „Газпром“ и против това да не сме сигурни дали българският бизнес и българските потребители ще имат въобще газ и на каква цена. Но мина време и в крайна сметка ние видяхме, че от БСП никой не опроверга твърдението на Кирил Петков, а именно, че това решение на Министерския съвет е гласувано единодушно, вследствие на което ние можем да си направим извода, че от БСП са гласували за, както са го направили и лявата партия „Демократична България“,

забележете, отново заместник-министърът на енергетиката по същия начин, както беше и с руските дипломати, заместник-министърът нарежда нещо, за да не го направи министърът – може би, за да бяга министърът от отговорност, за да не е толкова видно, прави го заместник-министърът и той дава указания към изпълнителния директор на „Булгаргаз“ да не предприема действия по изпълнение на предложената схема за плащане от „Газпром“. Така че тук става ясно каква е корелацията между леви, десни, червени, сини или просто безлични партии у нас, как всички защитават така наречените евро-атлантически ценности, които се изразяват в това евентуално да нямаме газ, да имаме два, три, четири пъти по-скъп газ и да не сме сигурни следващия месец как ще работи бизнесът и като дойде есента, как ще се отопляват домакинствата. Така че искаме да наблегнем точно на това, че в крайна сметка няма значение кой като какъв се изявява в тази четворна коалиция, в момента тройна, след време може би отново четворна, която всъщност е четворна, но по нищо не отстъпва и по всичко прилича на бившата, предишната тройна коалиция, която управляваше страната, отново с участието на БСП. Единствено ВЪЗРАЖДАНЕ отстоява това, което е заявила от самото начало, а именно, че за нас най-важно е ние да имаме поносими цени и да имаме доставки на газ, за да може българският бизнес да работи и българските домакинства да се отопляват. Благодаря Ви.

Заповядайте. в общи линии започнахме дебата много добре днес с идеята да говорим истината и да се придържаме към това, което всъщност вчера и на Временната комисия говорихме. Само че Вие преди малко направихте едно изказване, което няма нищо общо с истината. Най-голямата лъжа, която изрекохте от тази трибуна, е, че всъщност има решение на Министерския съвет, което, още повече, е подкрепено от министрите на БСП. Първо, с писмото, което получихме от Министерския съвет, и Вие много добре знаете, е указано, че има някакво си решение, което не е точно решение, а е въз основа на оперативно заседание на Министерския съвет и решение на Министерския съвет във вида, който трябва да има такова, няма. Така че много Ви моля да не спекулирате от трибуната, а да говорите истината, както всъщност и вчера в Комисията всичко това го повтаряхме. Съвсем друг е въпросът, че преди един час въз основа на тази страхотна диверсификация, която направихме, „Булгаргаз“ поиска от КЕВР увеличение на цената за август с 55% и предложението на „Булгаргаз“ към КЕВР е 286 лв. за август. Това обаче е една друга тема на разговор. Така че моля Ви да не манипулирате оттук. Благодаря.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Георгиев! Парламентът свърши своята работа, ВЪЗРАЖДАНЕ не спряха да лъжат. Престанете с лъжите от парламентарната трибуна. Лъжите, които хвърляте от тази трибуна, няма да Ви измият очите за гласуванията Ви с ДПС. Колкото и да говорите, че министрите на БСП са гласували, няма такова гласуване. Или научете какво значи оперативно и какво значи заседание на Министерския съвет. Престанете да заблуждавате българските граждани! Вижте си гласуванията с ДПС и с ГЕРБ и тогава говорете за тройна, за четворна и за петорна коалиция.

Господи Свиленски, благодаря Ви, че отново не опровергахте това, което казва Кирил Петков, а именно, че е взето решение единодушно, подчертавам, единодушно. Тук се говори за одобрено решение от оперативно съвещание на Министерския съвет от 13 април тази година. Да повторя за Вас, понеже трудно чувате, одобрено решение от оперативно съвещание на Министерския съвет от 13 април 2022 г., с което заместник-министърът на енергетиката мотивира това да не се плаща по така предложената схема от „Газпром“. Така че, след като не опровергахте това, което Кирил Петков казва, очевидно е как са гласували представителите на БСП. И следва Вие тук да не се опитвате да шикалкавите и да заблуждавате хората, а да кажете – да, ние гласувахме, ние гласувахме затова да няма руски газ, защото руският газ е нещо лошо, да има някакъв друг газ, който е микс – голяма част е руски, но пък не е толкова лош, той е добър газ, защото е скъп, защото няма да го има.

Господин Председател, обсъждаме изключително важен доклад на тази комисия. Чест прави на председателя на Комисията, че изкара данните такива, каквито са. Чест прави на Комисията, че бе приет Докладът в този вариант. Чест прави на представителя на АБВ, че благодарение на него този доклад стана пак в този си вид. Обаче в този доклад се казват неща, които месеци наред така наречените демократи от жълтите павета, или по-точно „Демократична България“ и други представители на управляващата коалиция в лицето най-вече на „Продължаваме Промяната“, частично БСП, нагло и безпардонно лъгаха по отношение както на начина на плащане, така и на загуби, така и на крайна цена. В залата е господин Мирчев, който многократно си позволяваше по всички медии напоително и най-безпардонно да лъже, че цената на газа в края на годината, след като сме спрели тоталитарния газ от „Газпром“, ще бъде много по-ниска, дори по-ниска от това, което сме взимали от „Газпром“. Това е един от огромните митове, които господин Мирчев най-безпардонно и към днешна дата най-вероятно ще развива като теза, каквото и да стане в края на годината. Това не му пречи. В този си доклад освен тези безпардонни лъжи и тези, които един друг представител на „Демократична България“ преди малко започна да обяснява, впоследствие и „Продължаваме Промяната“ развиха като теза какви загуби е щяла да претърпи България и финансови рискове за спиране на доставки, въпреки че сме щели да платим или като плащаме в рубли, което се оказа, че е нагла лъжа, няма нищо такова. Но да се върнем към това, че бяха развенчани като митове, най-вече по отношение на „Демократична България“, лъжейки най-безпардонно за това какво се прави с цената на газа. Рухна митът и се показа с документи, че когато спират доставките на газ благодарение на решение, взето с министрите на БСП – да се спре въпросният газ, започва точене на газохранилището в Чирен. Знаете ли защо? За да може индивиди – извинявам се, лица и господа, като господин Мирчев, да излязат и да кажат колко ще е ниска цената на газа. Не, няма да е ниска. Стигаме дотам, че само допреди седмица имахме 35% запълнено хранилище, сега в момента имаме евентуално 40%. Това означава, че при започване на зимния период няма да имаме газ, ще имаме спрени доставки и цялото това нещо е е документирано. Ясно и точно се вижда с документи, с изказвания на председателя, директора или какъвто ще да е бившият директор на частна компания, от която впоследствие той се отказва и става директор на „Булгаргаз“ и взимайки и сключвайки договори с неговата бивша фирма – съвсем случайно, съвсем демократично и съвсем по начина на провеждане на търгове, разбира се, предварително уточнено всичко, та този доклад доказа точно това:

Беше ги срам вчера на Комисията дори да използват думата „посредници“ – били търговци, не, не са търговци, посредници са, за да може лица като господин Мирчев да излизат и да обясняват този тоталитарен газ колко е вреден, подкрепяме режима на Путин, а в същото време купуваме отново същия газ, само че с посредници – на 30 – 40% по-висока цена. И за да е още по-пълна подигравката, се оказва, че същите тези защитници на демокрацията и защитници на украинските интереси пропускат факта и казват, че не трябва да подкрепяме режима в Русия с нашите пари, купувайки газ, но няма нищо лошо украинската държава да купува петрол от България, на „Лукойл“ да плаща надценките. Това е лицемерието, защото това мнозинство, което има тук и управлява и към днешна дата, макар и с правителство в оставка и срамни и позорни министри, които не искат да върнат мандата с цената на всичко, само и само да загробят и да могат да назначават поредните си кадри на ръководни функции, това правителство е вредно. За да имаме хиперинфлация, галопираща инфлация в момента, е благодарение на това, което имаме и което виждате всички Вие в момента с този доклад. Ганев. ЦОНЧО ГАНЕВ: Свършвам. И е хубаво, че имаше доблест и сила в една голяма част от участниците в тази комисия да излезем и да покажем документите, защото голямата цел беше този доклад да бъде скрит. Дори днес не трябваше да бъде разглеждан в зала. Благодаря, господин Ганев. Има ли реплики към изказването на господин Ганев? Заповядайте, господин Мирчев. Благодаря, господин Председател. Господин Ганев, толкова често ми споменавахте името, че колеги около мен се притесниха да нямате някаква слабост. Надявам се да няма такава. Иначе това, което съм твърдял – и във Вашето изказване Вие всъщност си противоречите, не знам дали го усещате. Първо казвате, че лъжа, след това казвате, че съм казал, че цената ще бъде по-ниска до края на 2022 г. Ами тя 2022 г. не е свършила! Освен ако Вие не идвате някъде от бъдещето!

Затова от „Демократична България“ се борим срещу такива като Вас, които се занимават единствено с това България да остане зависима от Русия. Това искате Вие: България да остане енергийно зависима от Русия. Нашата борба е точно обратната. Страната ни ще продължи да се движи напред тогава, когато има геополитическа независимост и енергийна независимост от Русия. За това се борим и за това ще продължаваме да се борим, колкото и да се опитвате вие да говорите глупости от трибуната на Народното събрание.

Господин Мирчев, всички виждаме как се борите и така хубаво се преборихте, че както имаме диверсификация според Вас, няма и да имаме никога по начина, по който го правите Вие. За сметка на това обаче фирми, които довчера са били низвергнати от предишната власт, в момента са на гребена на вълната и продават същия газ. Същия! Между другото, преди малко забравих да спомена и за една от другите колосални лъжи, които Вие Вашата партия, коалиция или както щете го наречете, не знам дали Вие персонално сте го казвали, е по отношение и се коментира и днес за така наречената интерконекторна връзка и всичко това, което се разигра. Не коментирате факта, че за да бъде факт тя и да може да се използва, и като пропуснем факта, че Кирил Петков отново за пореден път излъга, въртейки един кран и по него течало въздух или вода – в най-добрия случай, това нещо нямаше как да стане по-рано, поради простата причина, че е трябвало да се направят много други тръбопроводи и много други пътища, за да стигне въпросният газ дотук. Къде Ви е диверсификацията и по какъв начин – ние не само че не можем, за наше огромно съжаление, на всеки един българин, цяла Европа не може да направи диверсификация, цяла Европа в момента заради санкциите, които Вие лично сте гласували тук да се утежнят даже – не само това,

натяквайки и вкарвайки чужди фирми да са посредници, защото Вие персонално носите отговорност за цялото това нещо, за да плащаме най-скъпия газ в момента. Точно заради това днес стана ясно за 53% по-скъп газ и имате наглост да излезете тук и да кажете – ще имаме по-ниска цена на газа. Извинявайте, Вие къде се намирате?

По-скоро може би си давате сметка, но целта е да защитавате чуждите интереси, а не националните. Защото, когато гласувахте тук да се наложат санкциите спрямо Руската федерация, от тази трибуна Ви казах, че нашият чисто егоистичен интерес като българи, като българска икономика, е да защитим доставките си на енергоносители по всякакъв начин – било то на газ, петрол, на каквото искате. Защото ние това нещо сме длъжни да осигурим на нашата икономика. Но Вас това не Ви интересува и на мен ми е пределно ясно, че не Ви интересува. Вас Ви интересува фирмите да печелят, посредниците да печелят и Вие пред американския посланик да обяснявате колко сте диверсифицирани с кораби, които ще пристигат в България. Къде са корабите на Кирил Петков? Къде са? Много добре знаете за доставките, които трябва да дойдат с кораби. Много добре знаете, че нямаме договори за средата на август, септември, октомври, ноември и декември. Дотам стига Вашата диверсификация. (Ръкопляскания

Господин Ганев, в едно нещо сте прав – за съжаление, само в едно, но в едно нещо сте прав. Ако някой в Министерския съвет, ако някой от „Булгаргаз“, от „Булгартрансгаз“ е злоупотребил по някакъв начин по отношение на поръчките за газа, той трябва да си получи заслуженото. Не сте прав обаче с внушенията си и с опитите да оставите България в енергийна зависимост от Русия. Това е против българските интереси, за които Вие твърдите, че работите.

добра практика с Унгария – това е най-газифицираната страна в Европа, не знам дали го знаете. Унгария в момента плаща повече от България за газ и с договора си с Русия, от която тя получава почти целия си газ,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, малко да намалим емоциите, макар че всичко това, което се говори, свързано с Доклада, е истина. Иде ми да кажа, да дам една оценка за Доклада. Едно време се казваше: „Този доклад, колеги, не е добър доклад. Той е много добър доклад.“ Много е добър поради няколко неща. Първо, защото Комисията намери сили и време да покани всички засегнати институции да присъстват и същевременно да предоставят документация, с която Комисията се запозна, въпреки че „Булгаргаз“ и определени институции, свързано с това, че има търговска тайна, не дадоха документите или договорите, които бяха сключени за двете корабчета на Лена Бориславова и Кирил Петков. За там ние няма да можем да кажем каква е точно истината. Освен в доклада пише точно и ясно, колеги, няколко неща. Защо е много добър? Първо, от хронологията, която върви, се вижда, че едностранното прекратяване на доставките с руската страна причината не е само руската страна. И това е писано в анализа на юристите, които „Булгаргаз“ заемат, за да им направи съответното становище. Не е текст от Комисията. Следващото, колеги. В доклада точно и ясно пише колко процента е увеличена цената на газа. Цената на газа за това, че са прекратени доставките, е увеличена с 25%, или точно казано, по 100 милиона всеки месец повече плаща България или по 100 милиона повече взимаме от потребителите на газ. За първи път от „Да, България!“ чух тук, че трябва да има диверсификация и те не са против доставките на газа, а реално да има диверсификация – за това, за което аз дълго време се притеснявах, че те не държат за това. Защото господин Мартин Димитров през 2014 г., когато беше председател на Комисията, имаше възможност да направи така, че да се случи тази диверсификация, за която той от дълго време говори. Но понякога, нали, казват: „Като те ритне магаре, не му отговаряй по същия начин.“ Следващото, което има в Доклада, колеги, за тези три месеца „Булгаргаз“ е задлъжнял с 300 милиона – станаха 600 милиона. Следващото, което е факт в Доклада, е, че няма решение на Министерския съвет, въз основа на което е натопен Пламен Данаилов да подпише една заповед, което абсолютно по йерархията няма съответните документи, които да докажат, че той трябва да подпише и да внесе документ за „Булгаргаз“ едностранно да преустанови доставките на газ. Дали от Русия, дали от Гърция, дали от Турция, това е отделен въпрос. Защото, пак казвам, „Да, България“, тъй като много са запознати с формулите на газа, мислят, че те, като се намесят, вкарват някакъв промил газ и затова вече не е руски. Следващото, което е интересно в Доклада. Ако дотук това всичкото, което Ви казвам, не е корупция, не знам кое може да е корупция! Следващото, което е интересно в Доклада – добре че този доклад го има, поне оттам нататък няма да спорим. Какво се случва с доставките на газ, за да имаме сигурност и всеки потребител да е спокоен през зимата? Председателят на енергийната комисия, който трябваше да бъде политически независим, Конституционният съд каза, че вече не е председател, излезе и каза, че „Топлофикация София“ има задължение към „Булгаргаз“. Ами загубите на „Булгаргаз“? Председателят на Комисията, тогавашният, неправилно избран, не ги ли оформи той? И днес, колеги, кой е виновен – от 182 лв. днес вече цената, която „Булгаргаз“ представя пред Комисията по енергийно и водно регулиране за следващия месец, е 286 лв.?! И това ли не е повишение на цената на газа? Следващото, колеги – трябва по най-бързия начин да се направи всичко възможно тези от Нова година досега по 90 хил. лв., които господин Асен Василев каза, че ще удържи от фирмата за интерконектора, да дойдат и да ни кажат къде се намират тези пари – 90 хиляди на ден!

трябва този доклад да бъде приет днес от Народното събрание, да бъде настолна книга пред онези институции, които трябва да се ангажират, за да потърсят виновниците за корупцията в доставките на газа, включително и да търсят отговорност от министър-председателя, до последния, който във веригата е ангажиран с всички онези безобразия, които се случват в енергетиката. Благодаря Ви. Благодаря, господин Аталай. Има ли реплики към изказването на господин Аталай? Не виждам. Господин Ганев има думата за изказване.

с оглед нивото на дискусията. Едното ще е, за да не ставаме за смях пред все пак някакви разбиращи хора, които ни слушат. Терминът „газ“, когато се отнася до газообразно вещество, е в мъжки род. В женски род е, когато се отнася до течност. Има такава дума – газ в женски род, както мед има и в мъжки, и в женски род, но ние тук говорим за газ в мъжки род. Казвам го, за да е ясно, че не всички в тази зала използваме думата в женски род, защото се чу на няколко пъти през днешната дискусия. Но нещо друго, което искам конкретно към господин Митов да отправя, е, че на няколко места в Доклада думата „комисиони“ беше с две „н“-та, а правилното е едно „н“, защото едното е съществително, а другото е прилагателно. Аз го казвам нарочно, защото мен това винаги ме боде. За мен критерият за това, понеже преподавам 25 години пари, банки и финансови пазари, дали един студент си разбира, или не си разбира, е да го тествам на тази думичка.

Други изказвания има ли? Не виждам. Закривам дискусията и ще преминем към гласуване, което ще подготвим бавно и внимателно, за да могат да се върнат колегите в залата. Текстът е изчетен, няма да го чета отново. Ще подложа на гласуване Проекта на решение. Използвам времето, за да Ви информирам, че в 15,00 ч. ще дадем почивка за половин час. Една от комисиите, всъщност две комисии ще имат заседания по време на почивката. Може би и други да се възползват от тази възможност, ако имат желание.

Подлагам на гласуване Проекта на решение по Доклада за дейността на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ

„Булгаргаз“ ЕАД. Гласували 212 народни представители: за 95, против 69, въздържали се 48. Предложението не е прието.

предлагам процедурно сегашната точка четвърта да стане точка втора. Тоест точката за F-16 да стане точка втора. Благодаря Има ли обратно предложение? Колеги, по принцип тези точки вече ги размествахме, но от друга страна, точно такова предложение мисля, че не е имало досега. Да, но по друг начин направено. Мисля, че трябва да го подложа на гласуване. Моля, режим на гласуване гласуваме точка четвърта да стане втора и останалите се пренареждат Имайте предвид, че така или иначе сме гласували да работим днес до приемането на точка четвърта включително.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

вълнува обществеността и публичното пространство, а именно темата, свързана с едни записи, които видяхме в петък, в потвърждение на петъчната ни декларация и коментарите какво има и какво няма в тези записи, кой какво е видял и какво не е видял. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Ние видяхме свободата на словото, видяхме как се изчегъртва свободата на словото по метода: кой видял, видял, сваляйте записите. Това е разбирането за свободата на словото. Видяхме как се изчегъртват неудобните за десните болшевики теми от медиите и публичното пространство, пък впоследствие казват: какво толкова има в тези записи, но начинът на изчегъртването им от публичното пространство също го видяхме. Видяхме как се изчегъртва изобщо свободата, как се изчегъртва достойнството, честта, видяхме как се изчегъртва демокрацията, държавността, видяхме как се изчегъртва държавата, държавата на моята Родина. И за да може да се случва всичко това, на десните болшевики пак от записа видяхме, че им е нужен „черен дявол“ в лицето на политическите опоненти, неудобни опоненти, за да може те да изглеждат като бели ангели.

повтарят лъжите си колкото е необходимо и навсякъде, но най-вече в медиите на олигарха и медиен монополист, в чиято услуга са създадени и чиито интереси обслужват, дори обявяват с кого може да се говори и с кого не. С „черния дявол“ не бива да се говори, защото Народният съд на десните болшевики е обявил някого или някоя партия за враг на Родината, мафия, корумпирани или проклятие и ако се говори с тях, истината излиза наяве и се размива черното, а оттам лъсват и лъжите им, и бялото не само че се размива, но и престават да са бели. Видяхме лицемерното им отношение и към тези, с които си говорят, уж говорят, преговарят за съставяне на правителство, а на практика се лъжат и зад гърба на уж партньорите си кроят капани и пъклени планове как да изглеждат бели чрез словесните си еквилибристики, с опорките и с лъжите с цел да обслужват икономико-политическите интереси на ментора си олигарх и медийно-енергиен монополист и използват властта за бухалка срещу опонентите си – политическите опоненти, и икономическите си конкуренти. И най-вече не видяхме политика в услуга на хората и обществото. Видяхме, че тези, които са се намърдали в политическия терен чрез лъжата, омразата, разделението, противопоставянето в услуга на олигархията, мафията и задкулисието, тези, които направиха възможно узурпирането на властта от задкулисието, нямат и дума за хората, за бизнеса, за кризите, за държавата, за бъдещето на България, но видяхме, че са единствените носители на морала и истината. Това са хората, които превърнаха лъжата в норма, в закон, клетвопрестъпничеството в патриотизъм, нарушаването на Конституцията на Република България в героизъм и нарушаването на законите на страната се превърна в емблема на ПП и на тази власт, а ПП вече го знаете – това е „Провалът на Прокопиев“. Уважаеми госпожи и господа, ние от „Движение за права и свободи“ призоваваме за нормалност, а нормалността се постига чрез диалог в името на бъдещето на България, в името на бъдещето на нашите деца и внуци в нашата родина България. предлагаме в диалог да възстановим нормалността, да възстановим демокрацията, да възстановим държавността в нашата родина. Отиваме на едни предсрочни парламентарни избори за пореден път. Призоваваме всеки един от участниците в тези избори да си даде сметка, че след изборите ще дойдем в Народното събрание – естествено, тези, които бъдат изпратени от българските граждани, ще дойдат в Народното събрание и ще трябва в диалог с общи усилия да преодоляваме кризите и да решаваме проблемите на хората, но за да почне диалогът, уважаеми госпожи и господа, трябва да спре лъжата по адрес на опонентите и да спре реставрацията на комунизма. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! „Доклад на Комисията по конституционни и правни въпроси относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 47-202-01-25, внесен от Министерския съвет на 27 май 2022 г., приет на първо гласуване на 14 юли 2022 г. Проект за второ гласуване.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр….)“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Ива Митева, Андрей Михайлов и Златомира Карагеоргиева-Мострова. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Петров и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. В чл. 136 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 10: „(10) За осъществяване на своите функции по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г.

европейските делегирани прокурори се подпомагат от самостоятелна администрация.“ 2. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думите „на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На второ четене сме на един безсмислен закон – Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, като за тези, които са членове на Комисията, едва ли ще ги изненадам с това, което ще кажа, и с това ще започна, преди да мина на конкретните текстове от така предложения закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, а именно имаме ли ние, българският парламент, правно основание, на което да правим изменение и допълнение на нещо, което е регламентирано с нормативни актове, които са гласувани от Европейската комисия, Европейския парламент, респективно разпореждане на главния прокурор? Изводът, тоест съждението, което трябва да извадим от този мой риторичен въпрос, е едно: само този, който е гласувал Регламент № 1937, където са упоменати начинът, по който се структурира Европейската прокуратура, би могъл да предлага каквито и да е било корекции в него или да предлага развитие на този нормативен акт. Развитието на този нормативен акт би могло да бъде в две насоки. Първата насока е да го допълни, ако нещо е пропуснал при неговото създаване. Вторият начин е да го допълни с някаква инструкция или някакъв друг подзаконов нормативен акт, защото Европейската прокуратура е създадена на базата на два нормативни акта.

Това са основоположните документи, въз основа на които тази прокуратура осъществява своята дейност на територията на 22 от 27 страни, които са я приели. Защо цитирам това? Защото, първо, има страни, които считат, че Европейската прокуратура няма място, тоест екстериториалност – не дава възможност тя да действа на територията на съответната държава, а останалите, които са го приели, са го приели при осъществяване на тази нормативна база. Тоест моето категорично становище и аз мисля, че ако Вие, защото ние няма да гласуваме или ще гласуваме против този закон, ако Вие го приемете, отсега виждам, че всички заинтересовани страни по него, като почнете от Висшия съдебен съвет, защото нарушавате принципа на неговия бюджет, след това преминете през самата Прокуратура на тук не говорим за личности, казвам го за пореден път. Когато един закон се прави, за да се заобиколи, накърни или каквото и да било, някаква личност, или да се създаде нещо паралелно с това, което е конституционно установено в България, очевидно е, че нещата няма как законово да се получат. Няма как законово да се получат! Така че зададох този въпрос на Комисията, задавам го и на всички трезвомислещи народни представители от това Народно събрание, за да видим, когато казваш и правиш предложение за изменение и допълнение на един закон, ти трябва да кажеш коя е правната уредба.

законодателни органи на която и да е било от тези 22 държави трябва да предприемат някакви действия, с които да доразвиват това законодателство, което е прието, за да може нормално да функционира Европейската прокуратура. Затова казвам, че този, който ще подкрепи този бюджет, трябва да дойде и да ми каже, не само на мен, не само на Вас, на всички български граждани: кое е е правното основание? На кой нормативен документ, български или международен, ние се уповаваме, за да можем да твърдим, че виждате ли, имаме право да доразвием тази система? Веднага след това ще кажа, че структурата и начинът на действие на самата Европейска прокуратура са ясно упоменати в Директива 1939 и развити после в учредителния документ. Там изрично е казано кои са функциите, кои са всъщност структурите. Затова питам: кои сме ние, че да създаваме отделна прокуратура в България, която да е част от европейската? Кои

очевидно е, че след като нашата Конституция казва, че прокуратурата е единна и неделима – няма как ние да създаваме прокуратура в прокуратурата, защото за това се иска да променим чл. 127, ако не се лъжа, беше за прокуратурата и да напишем, че наред с това, че българската прокуратура е единна и неделима, има и втора прокуратура, която ще бъде европейска. За това нещо обаче ще трябва конституционно мнозинство.

Господин Балачев, моля да заемете мястото си, докато все още го имате, както и всички ние. Уважаеми колеги, дискусията по първо четене мина. Това изказване може да го впишем точно в общи пожелания във връзка с коментари за първо четене. Когато сме на заглавието на Законопроекта, по принцип е позволено малко по-широко тълкуване, затова Ви оставих да кажете мнението си по принцип по Законопроекта, но моля, след като минем на следващите параграфи, наистина да се коментира само по параграфите. Да се опитаме да вървим стегнато по Програмата, защото имаме още две важни точки. Трябва да заседават и комисии. Моля наистина да бъдем стриктни по отношение на Правилника. Благодаря. Има ли реплики към изказването? Заповядайте, господин Петров.

коалиционното споразумение, което ни беше представено в началото на мандата на вече проваленото правителство, а именно приложение първо, част втора, точка 8 – там се говореше за една всеобхватна реформа на прокуратурата. Имам едно подозрение, но то е само подозрение, защото за седем месеца не видях реални данни. Имам едно подозрение, че това законодателно предложение, което все пак го водим само организационно, това законодателно предложение е в израз евентуално на една реформа, която поне ни обещаваха от управляващата коалиция – вече провалена и несъществуваща четворна коалиция. Молбата ми е, ако съм прав, съответно да разясните каква точно беше реформата в прокуратурата по точка осем от част втора от приложение 1 от коалиционното споразумение на страница четири? Да ни дадете примери за това. Ако пък греша, съответно ме опровергайте. Благодаря Ви.

преповтарям дебата на първо четене в Комисията. Искам да отговаря обаче на въпросите, тъй като се опитах на господин Балачев няколко пъти – явно неуспешно, да му обясня. Надявам се другите народни представители да Не съм съгласен, първо, господин Балачев, че Законът е безсмислен. Законът е изключително важен, защото той ще направи така, че европейските делегирани прокурори да работят по смисъла на Законопроекта, а именно самостоятелно от националните прокуратури – в случая българската. Обвинението Ви за паралелна прокуратура, което непрекъснато се чува оттук, не държи сметка за факта, че нормативните документи, които Вие споменахте, имат за цел именно това да създадат прокуратура, различна от националните. Това е наднационален европейски орган. Той не е паралелен, не е конкурентен. Той е различен, работи във взаимодействие с националните по смисъл, описан в Регламента. Вие споменахте два нормативни документа за създаването на Европейската делегирана прокуратура, а именно многократно цитирания Регламент и Решението за създаването ѝ. Забравихте обаче основополагащия – Договора от Лисабон. Там е записано съществуването на тази прокуратура. Казвате на какво основание създаваме ние сега тази администрация, тъй като за това става дума? Основанието е чл. 8 от Регламента в своята т. 4, която казва: „Децентрализирано ниво се състои от европейски делегирани прокурори, които са установени в държавите членки.“ Сега установяваме в държавите членки администрация, която да подпомогне тези европейски делегирани прокурори, чието съществуване Вие наричате противоконституционно, но съществуването им беше направено с други промени, в друго Народно събрание, събрание, доминирано от ГЕРБ. Тоест те вече съществуват. Въпросът е: могат ли да работят? Последно, със задоволство отбелязвам факта, че вече не поддържате, това е § 2, който разсъждаваме, господин Председател, той придоби и редакция, която според мен отговаря включително на отправените критики при първо четене за евентуални непрецизности, които биха могли да наведат на мисълта за противоконституционност, виждам, че не поддържате тази своя критика. Доволен съм от което. Заключавам със следното:

Господин Председател, уважаеми колеги! Възползвам се от правото на дуплика, за да отговоря на колегата Петров. Защо смятам, че не само този проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, но и други закони, които предложи така нареченото управляващо до утре мнозинство, имат една-единствена цел тоест да направят така, че да навредят по някакъв начин на прокуратурата като цяло, от една страна, и на нейния ръководител господин Гешев. Имам предвид Закона за КПКОНПИ и други законопроекти, по които сме дискутирали. Наред с това ме кара да поддържам тази теза и обстоятелството, че ние сме първата страна, уважаеми колеги, първата страна – не така, както уважаемата госпожа Йорданова ми отговори, за което благодаря все пак, че имам отговор на моя въпрос: има ли някъде в тези 22 страни – има ли някъде създадени структури, които да са подобни или такива, които да доразвиват тези два документа, защото разлика, уважаеми господин Зарков, с Лисабонската няма. Тя пресъздава, след това е пресъздадена и в Регламента, там нещата се покриват. Да има такъв документ, съжалявам, че не съм го цитирал. Никъде в Европа няма създадена такава структура. Знаете ли защо няма? Защото е незаконна. Защото няма как ние да влезем в ролята на Европейския парламент, нито на Европейската комисия – запомнете го това нещо. Ние не можем да създаваме правни норми, по които българските делегирани прокурори и българските прокурори, които участват в Европейската прокуратура, да действат по наши правила. Как да го обясня по-простичко не знам? Това, което госпожа Йорданова ми отговори, казва: „Не сме почерпили опит от френското, немското, италианското и холандското законодателство, защото няма такова.“ Защото никъде вече повече от една година, след като е създадена Европейската прокуратура, такова чудо, каквото ние се опитваме да създадем, няма. Без значение, и тук Зарков е прав, да, текстът, който предложи – § 2, беше за създаване на самостоятелно звено. Той благодарение на неговите усилия да направи нещо, което е близко до законното, доби друга формулировка. Не вече да е самостоятелно звено, а да бъде регистратура, пък да бъде секретарки и така нататък. Това е Вашето предложение, което аз не подкрепям не защото не е по-лек вариант на това, което Вие предлагате, а защото принципно, пак казвам: не можем да създаваме такъв нормативен акт, защото е недопустимо. Недопустимо е. В тази връзка и грешката, за която говорим, за самостоятелния прокурор изрично е написано в тези два документа…

тук станахме за смях с нашите тройни гласувания, с това, че направихме законодателния орган част от страна по договорите за поддръжка на пътищата и какво ли още не. Нека да не правим така, че да ставаме за срам

ал. 5, която Вие цитирате, не Ви дава основание да правите това, защото делегираните прокурори са действащи прокурори. Те имат кабинети, имат работа. Само когато, защото има един съдия,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

Въпреки това и предвид обстоятелството, че се дебатира и Проект, и наименованието на Закона, аз ще отнема Вашето време с няколко важни фактически уточнения. Дали с този Законопроект се изменя Регламент, приет от Европейския съюз, тоест действащо европейско право – не, не се изменя. Има становище на Европейската прокуратура, което е в материалите по Законопроекта, в което се изразява изрично становище за пълното съответствие на разглежданите промени с оглед Регламента и другите действащи нормативни нормативни актове на Европейския съюз. Както многократно сме казвали, Европейската прокуратура се състои от две нива: централизирано и децентрализирано ниво. Децентрализираното ниво са европейските делегирани прокурори, тяхната ресурсна обезпеченост, ресурсната обезпеченост на тяхната дейност се осигурява от държавите членки. Както изрично е посочено в самия Регламент, действията по разследването на национално ниво, както и правната помощ се осигуряват от бюджетите на държавите членки, така и в изрични решения на Колежа на Европейската прокуратура се коментира за разпределението на правомощията на определени европейски делегирани прокурори на територията на държавите членки относно административните административните служители, които държавите членки са предоставили на разположение на Европейската прокуратура. Така че ние с този законопроект решаваме именно тези въпроси: как българската държава като държава членка изпълнява своите задължения. И да, България не е ползвала, ние не сме ползвали френския, немския или холандския опит при разработването на този законопроект поради една-единствена и проста причина техните прокуратури не са като българските прокуратури, просто системата е различна. Ние трябва да адаптираме българския подход към този, който съответства на националното законодателство. Така че в конкретния случай като държава членка това, което правим, е да откликнем на настояването на Европейската прокуратура и по-добре да организираме ресурсното обезпечение на тяхната работа тук. Пак казвам, отново в изпълнение на задълженията си по Договора за функционирането на Европейския съюз. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря за уточнението, госпожо Йорданова. Има ли други изказвания по представените параграфи? Заповядайте, господин Петров.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! На първо място, искам да Ви уверя, че изказването ми ще бъде по Законопроекта – § 2, и и по-специално върху предложението, което сме направили в новосъздадената ал. 2. Тъй като говорим, че Законопроектът като цяло е организационен и цели да уреди правомощията на тази Европрокуратура – предходно създадена, именно затова и нашето предложение е в насока, че тази – дали ще е структура, звено, самостоятелна администрация, все пак да бъде под административното ръководство на българската Главна прокуратура. Ние не можем да се съгласим с доводите, че ни трябва независима наднационална институция. Когато говорих преди тази точка от дневния ред с колеги – представители на управляващото мнозинство в парламента, им казах, че е необходимо все пак това административно звено, тази административна структура, администрация или както искате я наречете, все пак да бъде административно подчинена на Главна прокуратура, а те: „А, не, няма как, трябва да бъде независима тази структура.“ Добре, това какво означава – че сегашната структура на националната ни прокуратура е зависима, така ли? И ги попитах: защо не я променим тогава? Те казаха: „А, не, няма как, вижте, не можем съобразно Закона и Конституцията.“

позволят тя да стане отново независима според Вас? Само да Ви напомня, че преди шест месеца бе съставена именно Временна комисия за конституционни промени за прокламираната от Вас реформа в правосъдната система, в съдебната власт с председател Христо Иванов от „Демократична България“, която не е провела нито едно заседание, не е свикана нито веднъж! Как тогава Вие да направите националната прокуратура независима? То наистина няма как – ако не работите, няма да стане. Разбирам, че искате да имате, така да се каже, жив материал за предстоящите предсрочни избори и отново да въртите тази мантра с необходимостта от съдебна реформа включително и по отношение на прокуратурата, но не би трябвало да пренебрегваме Конституцията, която все пак казва, че административно тези звена, структури, администрации трябва да имат строга йерархична система и ние не можем това да го дерогираме. Именно в тази насока ми беше предложението. И ако позволите, господин Председател,

преди думата „ръководство“ – да бъде „административно ръководство“, тъй като това е смисълът, който беше заложен в нашето предложение. Ако не съм се изразил правилно и достатъчно изчерпателно, се извинявам, но идеята ни е тази администрация да бъде административно ръководена от

Като се надявам все пак в духа на направените предложения между първо и второ четене и приетите от тях в Правната комисия да приведем този законопроект в действие и да

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Петров, всъщност компетентността на Европейската прокуратура е обусловена от кръга престъпления, които тя разследва, свързани с финансовите интереси на Европейския съюз, и е напълно нормално, когато европейският данъкоплатец инвестира средства в една страна, Европейската прокуратура да има автономност да ги разследва. Аз не зная откога е промяната във Вашето отношение – в крайна сметка и Вашата група искаше уж оставката на главния прокурор, и то не само с оглед неговата личност, с оглед неговите правомощия. Смятах, че поне за доста групи в този парламент, включително и за Вашата, е безспорно, че правомощията на главния прокурор трябва да бъдат ограничени. Сега във Вашето изказване чух обратното трябвало да си има йерархия. Ами точно йерархията е проблемът на българската прокуратура, че тя е твърде йерархична, че главният прокурор има твърде много власт, че той може твърде много да се намесва в работата на отделните прокурори. Това е идентифициран проблем на национално и на европейско ниво, проблем, който всеки български гражданин е изпитал на гърба си и в крайна сметка се обективира в прословутото, като започнем от: „Ти си го избра!“ и стигнем до тези снимки, записи, шкафчета, които никога не намират санкция от българската прокуратура. А Вие във Вашите предложения, господин Петров, уважаеми колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ от първото до последното, поставяте Европейската прокуратура в зависимост от българския главен прокурор и във всеки един текст пишете: „Под контрола на българския главен прокурор“. Е, каква е тази симпатия към главния прокурор – аз не мога да си обясня. Благодаря, господин Божанков. Втора реплика – господин Несторов. Има ли трета реплика? За реплика ли? Аз помислих, че за изказване – добре, господин Славов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Петров, искам да използвам тази реплика да благодаря на Вас и на министъра на правосъдието, че най-накрая разбихте на пух и прах мантрата, че с този закон се създава само една регистратура. Очевидно е, че това нещо не е вярно. Този закон има много несъвършенства, но няма да ги коментирам в тази реплика. Просто искам, госпожо Министър, да Ви обърна внимание на едно нещо и то е, че причината, поради която се внася такъв законопроект, който е некачествен,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колега Петров, колеги! Моето възражение е към направеното от Вас предложение, имах възможност и в рамките на второто четене в Комисията да го направя – че то концептуално влиза в противоречие с Регламента. имаме реална опасност, ако бъде прието Вашето предложение, да сме в нарушение, неизпълнение на европейското право, което да доведе до наказателна процедура по отношение на страната. Това е така, защото Европейската прокуратура се изгражда изцяло, независимо от гледна точка на ръководство и контрол, от националните прокуратури. Да, европейските делегирани прокурори са и прокурори в съответната система като статус, но това не ги поставя в отношение на ръководство и контрол, оттам и административно подчинение от ръководството на съответната национална прокуратура. Предложеното от Вас прави именно това. Напомням само, че европейското право действа в страната на основание чл. 4, ал. 3 от Конституцията – именно общата, принципната разпоредба, която неслучайно е в разпоредбата за принципите на правовата държава, че България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз и на основание, разбира се, ратифицираните договори за присъединяване, но отбелязвам, с възлагане на ком-пе-тент-ност, затова са ратифицирани с конституционно мнозинство от две трети. Така че нека да не смесваме двата режима на националната прокуратура и на Европейската прокуратура, като да дадем всички необходими гаранции за това европейските делегирани прокурори да си вършат работата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Славов. Заповядайте за дуплика, господин Петров.

Уважаеми господин Председател, дами и господа репликиращи, ще започна отзад напред. Колега Славов, мисля, че двамата с Вас явно сме чели по различен начин чл. 20 от Регламент 1939/2017 г., където организацията на Европейската прокуратура и вграждането ѝ в националните системи е само принципно уредена. Никъде там не пише и не е посочено, че тя трябва да бъде независима, самостоятелна и нейната администрация трябва да бъде отделена от националните системи. Напротив, именно националните системи следва да уредят нейната администрация. От една страна, това се опитва да се прави със Законопроекта, но неговите вносители са стигнали твърде далеч според нас и именно затова ние се опитваме с това наше предложение, затова направих и редакционната поправка, за да позволим да е възможно именно националната прокуратура да осъществява административно ръководство на тази структура. Нека си разследват, никой не им пречи да разследват, да са самостоятелни, но те все пак

разбирам това, което казахте, но одеве пропуснах да кажа едно много съществено нещо. Тази независима прокуратура се състои от прокурори – от европрокурори, нали така? Само че да си отговорим на въпроса: ако те днес са независими, довчера какви бяха, за да са в нея? Те откъде идват? Те са се появили някъде от от друг свят ли може би, или от Юридическия факултет току-що са взели дипломи и от утре влизат в Европейската прокуратура – независими европейски прокурори, как да кажа, по политическата мантра на управляващата коалиция? Те казват така: националната прокуратура има проблеми, но ние откъде вземаме така наречените европрокурори? Внасяме ги някъде отвън ли? И те довчера какви са били? Така, аз знам, че трябва да ме чуе министърът, но все пак се опитвам да Ви кажа, че е абсурдно това, което се предлага с този законопроект, като мотиви имам предвид. Абсурдно е като мотивировка. на последно място, уважаеми колега Божанков. Тук ли е? Да, тук е. Изключително много се съмнявам, колега Божанков, че някога сте виждали наживо прокурор на работа в съдебна зала, за да можете да ми правите реплика как трябва да работи една прокуратура, пък дори и европейска! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Петров. Виждам, че има и други изказвания по представените параграфи, но както казах, трябва да обявя почивка, защото заседават комисии. Давам 30 минути почивка – до 15,40 когато ще продължим със Законопроекта.